Idemo na sljedeću točku - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji, hitni postupak, prvo br. 342 Predlagatelj je Vlada. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli odbori za zakonodavstvo, europske integracije i gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Državna tajnica, Tamara Obradović Mazal će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Evo Vlada je Saboru uputila Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama o akreditaciji kojim naravno osim što dodatno preuzimamo, i to vrlo recentno, posljednju uredbu iz 2008. ujedno i vršimo i daljnje kvalitativne pomake obzirom na zaista iznimne dosege koje je Hrvatska akreditacijska agencija i kompletna infrastruktura kvalitete postigla u ovom dijelu koji, naravno sa drugih pet općih zakona, radimo u području infrastrukture kvalitete. Tih pet horizontalnih zakona kojima pripadaju Zakon o akreditaciji proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju članka 73., a radi se o Zakonu o normizaciji, Zakonu o mjeriteljstvu, Zakonu o općoj sigurnosti proizvoda i Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode koje ćete također uskoro raspravljati i imati prigodu raspravljati u Saboru koje ćete dobiti na svojim klupama. Zajedno gledano ovih pet horizontalnih općih zakona, naravno sa pripadajućim Zakonom o akreditaciji, predstavlja regulatorni paket koji uređuje postupke stavljanja proizvoda na tržište, nadzora nad tržištem, ocjenjivanje sukladnosti proizvoda sa propisima, tehničkim propisima odnosno normama, stručnu osposobljenost samih institucija, institucija unutar infrastrukture kvalitete koje ocjenjuju sukladnost proizvoda i mjere za postizanje vjerodostojnosti rezultata ispitivanja, certifikacije, inspekcije i svih drugih tehničkih radnji koje su propisane navedenim zakonima. Ono što bih željela naglasiti jest da je akreditacija međunarodno priznato sredstvo za dokazivanje osposobljenosti i to na dragovoljnoj, ne na obveznoj, osnovi i to za provedbu mjerenja, ispitivanja, inspekcijskih radnji, kao i certificiranja proizvoda, certificiranja osoba, ali i cijelih sustava upravljanja kvalitetom, a koji su obuhvaćeni zajedničkim pojmom ocjenjivanja sukladnosti. Ocjenjivanje sukladnosti sa propisima i sa normama mogu provoditi samo osposobljene institucije koje su prošle prethodno odgovarajuću provjeru i o tome posjeduju valjani A naše Nacionalno akreditacijsko tijelo ima zadaću i provoditi nezavisne ocjene osposobljenosti u skladu sa međunarodnim i europskim normama, kao i uputama i preporukama Europske organizacije za akreditaciju, akreditaciju, Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija, kao i Međunarodnog akreditacijskog foruma. Članstvo u tim organizacijama i zaključivanje multilateralnih sporazuma pretpostavka je za priznavanje rezultata ispitivanja, mjerenja certifikacije, inspekcije u međunarodnim razmjerima. Znači, priznavanja naših postupaka kao i proizvoda koji prolaze te postupke na vanjskim tržištima izvan Republike Hrvatske. U tom segmentu akreditacija kao zeleno svjetlo i osobi i sustavu i proizvodu jest bitan faktor, ključan, presudan moment nacionalne infrastrukture za kvalitetu i na neki način posljednja stepenica u ocjenjivanju sukladnosti proizvoda, procesa i usluga u jednoj u jednoj zemlji naročito kada svi oni nađu svoje mjesto, odnosno pokušavaju naći svoje mjesto i na vanjskim tržištima. Tada cijeli sustav infrastrukture kvalitete itekako dolazi u pitanje dobro je i pozitivno je kada se on prihvaća i izvan nacionalnih granica. U tom smislu smo u postupku pridruživanja Europskoj uniji donijeli iznimno veliki broj novih tehničkih propisa. U tom segmentu skrenula bih pozornost na vrlo složeno poglavlje pregovora – Sloboda kretanja roba, poglavlje I. gdje smo za potrebu novog tehničkog zakonodavstva morali uspostaviti čitavu nacionalnu infrastrukturu kvalitete koju čine institucije odgovorne za mjeriteljstvo, normizaciju i akreditaciju. zadatak pred nama je također pomoći osposobljavanju laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih organizacija do razine spomenute međunarodne prihvatljivosti. Zašto donosimo izmjene i dopune Zakona o akreditaciji. Naime, Europska unija u kolovozu 2008. godine donijela je novi zakonski okvir unutar kojeg se krećemo kada je postupak akreditacije u pitanju, kada se radi o akreditacijskom paketu za proizvode, a njime se uređuje područje stavljanja proizvoda na unutarnje tržište Uredba o akreditaciji i nadzoru nad tržištem iz 2008. godine počet će se primjenjivati u državama članicama od 1.1.2010. Znači, kao i druge države članice želimo ovim izmjenama i dopunama biti spremni za punu primjenu na uvjetima u unutarnjem tržištu. donošenjem ove uredbe Europska organizacija za akreditaciju postala je europska infrastruktura za akreditaciju. Akreditacija postaje praktički obvezna u dokazivanju sposobnosti za provedbu propisa za za proizvode, a nacionalno akreditacijsko tijelo mora biti član Europske organizacije za akreditaciju. Sastavni dio preporuka Europske komisije je naravno polazišna osnova analiza zakona iz 2003. Gledano sa novom uredbom ono što smo morali napraviti, ono što smo i željeli napraviti jest dopuniti postojeći Zakon o željeli napraviti jest dopuniti postojeći Zakon o akreditaciji sa osvrtom na učlanjivanje nacionalnog akreditacijskog tijela u Europsku organizaciju za akreditaciju, zabranu konkuriranja nacionalnog akreditacijskog tijela u poslovima tijela za ocjenjivanje sukladnosti. I terminološki naravno provodimo usklađivanje sa Uredbom o akreditaciji, gdje izravno navodimo poslove ocjenjivanja sukladnosti. Izmjene i dopune su izrađene upravo prema tim preporukama. Prošli smo tehničke konzultacije sa Europskom komisijom i na ovaj tekst koji smo vam uputili u Sabor dobili smo pozitivno očitovanje Europske komisije ne isključuje mogućnost kadrovskih promjena na njihovoj strani i u ovom segmentu i ponovnog dolaska u Sabor ukoliko Komisija promijeni svoje mišljenje. Želim podsjetiti i na uspjehe akreditacije i naše Agencije za akreditaciju na međunarodnom polju, pa tako skrećem pozornost da je Hrvatska akreditacijska agencija postala punopravnom članicom Europske organizacije za akreditaciju 2005. godine. Također ohrabrena svojim uspjesima i prepoznavanjem kvalitete njezinog rada Hrvatska akreditacijska agencija 2007. godine podnijela je zahtjev za …/Govornica govori engleski, ne razumije se./… odnosno za vlastitim vrednovanjem unutarnje organizacije rada i načina poslovanja. Ocjeniteljska skupina Europske organizacije u lipnju 2008. godine posjetila je Hrvatsku akreditacijsku agenciju. Donesena je odluka o nastavku vrednovanja Hrvatske akreditacijske agencije u 2009. godini. I postupak vrednovanja procjenjujemo završit će 2010. godine nakon čega će uslijediti priznavanje akreditacije sa drugim članicama Europske organizacije za akreditaciju. Također, Hrvatska akreditacijska agencija pridružen je član Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija i svoja pravila postupanja i rada temelji na pravilima te organizacije. Hrvatska akreditacijska agencija također će imati izravan pristup u punopravno članstvo i potpisivanje multilateralnih sporazuma u Međunarodnoj organizaciji za akreditaciju laboratorija, a to znači priznavanje hrvatske akreditacije na svjetskoj razini i priznavanja svih akreditiranih laboratorija, odnosno njihovih izvještaja o ispitivanju. Toliko ukratko o samom zakonu kao i o institucionalnom okviru unutar kojeg akreditacija djeluje. Zahvaljujem svim odborima na provedenoj raspravi i naravno zahvaljujem na vašoj pažnji. Hvala. Odbori? Zakonodavstvo? Europske integracije? Gospodarstvo? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite.

Štovani gospodine potpredsjedniče, štovana gospođo državna tajnice, štovana ravnateljice Hrvatske akreditacijske agencije, štovane i kolegice i kolege zastupnici. U ovim turbulentnim vremenima recesije, globalne krize, globalizacije gospodarstva, u trenutku kada padaju netarifne barijere slobodnom kolanju robe, ljudi, kapitala i usluga. Jedina brana invaziji loših roba i usluga jest infrastruktura kvalitete. U Republici Hrvatskoj srećom na tom braniku stoji ne možda vojska, ali jedna vrlo, vrlo dobro uvježbana i motivirana ljudi koji rade na području akreditacije, normizacije, mjeriteljstva, ispitivanja sukladnosti itd. Ovaj zakon je vrlo, vrlo kratak. Ima svega 3. članka od kojeg je jedan u biti terminološke prirode, ali ova ostala dva članka su izuzetno bitna i određuju zapravo na neki način i kurs infrastrukture, kvalitete, ali i način na koji se treba ponašati Hrvatska država u sličnim situacijama. u članku 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je uvjetovano da Hrvatska za ispunjavanje kriterija za prijem u punopravno članstvo Europske unije mora imati funkcionalnu infrastrukturu kvalitete od kojih i to se dokazuje člankom u kojem se zahtjeva da te organizacije budu članice odgovarajućih međunarodnih institucija, ali sada ovim zakonom u skladu sa europskom praksom se izričito zahtjeva da Hrvatska akreditacijska agencija bude članica u Europskoj organizaciji za akreditaciju i da zaključi multilateralni sporazum o priznavanju akreditacije sa drugim članicama EA-a, odnosno Europske akreditacije. U drugom članku se zabranjuje akreditacijskom tijelu da konkurira tijelima za ocjenu sukladnosti, dakle tijelima koja provode ispitivanja i ocjenjivanja, što ubiti Hrvatska akreditacija nikada nije ni radila jer to bi bilo ono kadija tuži, kadija sudi. Ne možeš nekoga akreditirati pa onda još sam njemu oduzimati posao ili raditi slična ispitivanja. Međutim, Europska komisija vjerojatno poučena nekim drugim hrvatskim nestašlucima, evo i u ovom segmentu se želi osigurati, iako je infrastruktura kvalitete na čelu sa akreditacijskom agencijom tradicionalno dobivala najbolje pohvale i zapravo najbolje ocjene o izvještajima Europske komisije i u pretpristupnim pregovorima. Hrvatska akreditacija je prošla dugi put od svog osnutka i zapravo od trenutka kada je bila još djelovala pod egidom Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo te kada se osamostalila nakon onih zakona koji su doneseni u jesen 2003. godine. Danas mi u Hrvatskoj imamo akreditiranih preko 140 tijela za ocjenu sukladnosti i to u najrazličitijim shemama. To je vrlo, vrlo veliki broj za slabašno gospodarstvo Republike Hrvatske, ali je činjenica da laboratoriji prepoznaju potrebu da ih neovisna treća strana procjeni i da potvrdi njihovu osposobljenost za rad u područjima u kojima su se prijavili za akreditaciju, odnosno radi se o umjetnim laboratorijima, ispitnim laboratorijima, certifikacijskim organizacijama itd. Hrvatska akreditacijska agencija uz to pruža potporu i različitim ministarstvima jer su ministarstva, što je izuzetno dobro, radi se o Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstvu gospodarstva. U mnogim zakonima u kojima se, Ministarstvo zaštite okoliša također, u mnogim zakonima u kojima se traži da određene institucije budu imenovane za određena ispitivanja, kad ih ministarstva dakle ovlaste za određena ispitivanja, ipak se u zakonskoj regulativi uvjetuje da takvi laboratoriji budu i sami akreditirani, dakle da se njihova osposobljenost ispita od strane nezavisnog tijela, tijela, što je dakle na neki način da se poslužim rječnikom infrastrukture kvalitete, sljedivost od ovog zakona koji ubiti onemogućava akreditacijskoj agenciji da provodi takva ispitivanja, ali zato mora biti također akreditiran od Europske Europske akreditacije, ali isto tako i ovlaštena tijela koja ministarstva imenuju moraju i sama dokazati svoju osposobljenost. Šteta je da nismo ovoliko dosljedni i u drugim komponentama infrastrukture kvalitete. Primjerice, u mjeriteljstvu jer je i u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju spomenuto da Hrvatska mora imati i nacionalni mjeriteljski institut koji djeluje u području nezakonskog mjeriteljstva, međutim, nažalost taj institut još uvijek nije uspostavljen, iako je i sama Vlada donijela jednu odluku da se to treba učiniti. Srećom, umjerni laboratoriji koji čine i danas jezgru tog instituta u nastajanju i sami su akreditirani kod Hrvatske akreditacijske agencije i daju potporu cjelokupnoj infrastrukturi kvalitete, ali valja naglasiti da su u Eurometu kao europskoj mjeriteljskoj organizaciji nezadovoljni sadašnjim stanjem i stalno propituju kada će se u Hrvatskoj zapravo riješiti ta nefunkcionalnost nacionalnog mjeriteljskog instituta kojeg još uvijek glumi Državni zavod za mjeriteljstvo. To bi svakako trebalo što prije ispraviti da budemo i u tom dijelu dosljedni i da ispoštujemo obveze preuzete Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Hrvatska akreditacijska agencija vrlo marljivo radi. Na žalost ima i određenih problema u smislu da je postala žrtva vlastite uspješnosti, pa je tu zbog granjanja posla došlo i do problema i do problema zbog uskog grala u kadrovima budući da je nemoguće novo zapošljavanje. A isto tako je i problem da sredstva koja Hrvatska akreditacijska agencija zaradi na tržištu se na žalost ne mogu upotrijebiti upotrijebiti za razvitak vlastite djelatnosti. koristim ovu priliku također da uz sve one pohvale koje je gospođa državna tajnica izrekla Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, čestitam i gospođi ravnateljici Biserki Bajzek Brezak što je postala članica izvršnog Odbora europske akreditacije, što je vrlo, vrlo veliko priznanje. Ali priznanje osobi koja je na braniku infrastrukturi kvalitete godinama i koja je svojim marom i trudom, ali i znanjem i rezultatima svakako zaslužila jedno takvo odgovorno mjesto u Europske infrastrukturi kvalitete. Ja se osobno nadam da ćemo u Republici Hrvatskoj uskoro imati prilike i vidjeti i rezultate provedbe članka 2. ovog zakona. Budući da je za mjesec dana planirano ocjenjivanje od strane Europske akreditacije Hrvatske akreditacijske agencije nakon kojeg možemo očekivati da ćemo uspjeti ispuniti ovaj ovaj uvjet iz članka 2. i da će Hrvatska akreditacijska agencija biti uspješno ocjenjena te zaključiti multilateralni sporazum o priznavanju

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, poštovana ravnateljice Hrvatske akreditacijske agencije, cijenjeni kolegice i kolege. Republika Hrvatska je 2003. donijela Zakon o akreditaciji i to je bilo nužno, jer je akreditacija doista od bitne važnosti za cijelo društvom, a posebice za nacionalno gospodarstvo, a time i za svjetsko gospodarstvo. Kasnije je Vlada Republike Hrvatske uredbom primjene članka 4. Zakona o akreditaciji formirala i Hrvatsku akreditacijsku agenciju kao glavno akreditacijsko tijelo koje je do danas doista potvrdilo da je da je opravdalo svoje osnivanje i pokazalo se vrlo učinkovitom. Zakon o akreditaciji i uredba o formiranju Hrvatske akreditacijske Pridonijela je u mnogo čemu i hrvatskom gospodarstvu posebice u sve izraženijoj pojavi, gospodarskoj pojavi razmjene dobara i usluga. Doista u posljednje vrijeme zadnjih godina i hrvatsko tržište, ali i svjetsko tržište preplavljuju isti proizvodi, slični proizvodi ili supstituti. Ali kako svaka pojava ima i prednosti i nedostataka, tako i ta pojava mnogobrojnih proizvoda, mnogobrojnosti istih, sličnih proizvoda ili supstituta ima u mnogo čemu velikih prednosti, a to je ponajprije što dolazi do izraženije konkurencije, što se tržište time razvija, što automatizmom cijene padaju, što su proizvodi pristupačniji krajnjem kupcu. Ali isto tako se otvara problem nedostatka kvalitete, raznoraznih falš proizvoda i tu je uloga vrlo važna uloga akreditacije i akreditacijsko tijela, a u Hrvatskoj je to Hrvatska akreditacijska agencija. Akreditacija je važna i zato što je to postupak kojim akreditacijsko tijelo vrednuje određenu instituciju. Ono potvrđuje, taj postupak potvrđuje jeli institucija stručno i tehnički opremljena za rad sukladno međunarodnim utvrđenim standardima i pravilima. Zakon o akreditaciji je jedan od tzv. horizontalnih tehničkih zakona kojima se uređuje stavljanje proizvoda na tržište. Uključuje i stručnu tehničku osposobljenost pravnih i fizičkih osoba koja nadležna državna tijela ovlašću za ocjenjivanje sukladnosti proizvoda sa propisanim uvjetima. Hrvatska akreditacijska agencija kao akreditacijsko tijelo provedbom tehničkog zakonodavstva ponajviše podupire jamstvo kvalitete, ono smanjuje i rizik poslovanja, ali povećava konkurentnost na nacionalnom i svjetskom tržištu. Ovim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji samo se i onako izvrstan zakon dorađuje u jednoj blagoj nijansi završna se boja boja udara tom dobrom zakonu i to samo u tri članka u tri male izmjene, a koje se ogledaju ponajprije u usklađenju same terminologije akreditacije sa terminologijom Europske unije i definira se kao postupak kojim neovisno akreditacijsko tijelo službeno potvrđuje pravnoj ili fizičkoj osobi da je sposobna provoditi poslove ocjenjivanja sukladnosti. Isto tako drugim člankom se obvezuje članstvo akreditacijskom tijelu kao što je u Hrvatskoj Hrvatska akreditacijska agencija, članstvo u europskoj organizaciji za akreditacije i obvezu zaključivanja multilateralnih sporazuma o priznavanju akreditacije drugih članica Europske unije. Isto tako uvodi se i još jedna mala izmjena, da se zabranjuje konkurencija akreditacijskom tijelu one institucije koju akreditira, što je sasvim logično. Zakon o akreditaciji zajedno s ovim predloženim izmjenama i dopunama pridonijet će još dodatno ponajviše hrvatskom gospodarstvu u mnogo čemu a koristiti se može ponajviše u tome što će ta pouzdana ispitivanja i mjerenja smanjiti proizvodne troškove a znamo koliko su proizvodni troškovi, koliko utječu na konkurentnost na tržištu. Što su proizvodni troškovi manji time je konkurentnost veća a ovim pouzdanim ispitivanjima dolazi do smanjenja proizvodnih troškova. Pouzdanim ispitivanjima i mjerenjima isto tako smanjuju se nedostaci proizvoda a a nedostaci proizvoda također negativno utječu i na ukupne troškove i na konkurentnost na tržištu. Iz toga proizlazi da se ponajviše akreditacijom zapravo štedi i vrijeme i novac a to je u gospodarstvu najvažnije, tko će pod istim uvjetima u što manje troškova proizvesti što više proizvoda zadovoljavajuće kvalitete. To je uspjeh, u tome se mjeri uspješnost svake organizacije i naravno uz što manji napor ljudskog potencijala. Akreditacija pospješuje i inovacije, potiče na inovacije, pomaže pri ocjenjivanju rizika jer akreditacija je putokaz za rizik. Isto tako, pomaže i pridonosi tome da se sagleda objektivnost u poslovni sustav svake tvrtke, olakšava i pristup novim tržištima. Dakle, mnogostruke su prednosti akreditacije, mnogostruke su prednosti Zakona o akreditaciji kojima će ove dopune i izmjene minimalne još više pridonijeti konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u svjetskom okružju. Klub HDZ-a podupire ovakve izmjene i dopune i glasovat će za njihovo donošenje. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HNS-a gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, gospođo ravnateljice, kolegice i kolege. Odmah na početku reći ću da će klub Hrvatske narodne stranke podržati ovaj prijedlog zakona. Podržat ćemo ga prije svega iz razloga a mislimo da to treba ovdje izreći hrvatskim građanima iz razloga jer će ovako postupno usklađivanje sa tehničkim propisima i drugim propisima Europske unije svakako pomoći u povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva da će primjenom zakona poboljšati sigurnost proizvoda koji se nalaze na našem tržištu, da će pomoći u zaštiti zdravlja pogotovo sigurnosti na radu, u primjeni pojedinih aparata, opreme, da će pomoći u zaštiti okoliša obzirom da se moraju zadovoljiti određeni standardi i da će na koncu i sami potrošači biti zaštićeni da ne kupuju ono što narod kaže mačka u vreći. Međutim, moram reći da jedna grupa mladih ljudi me iz Rijeke nazvala, otvorili su na internetskim stranicama ovaj zakon i u obrazloženju glede ocjene stanja i obrazloženja zakona nisu naišli na odgovore koje su tražili tražili pa su me molili da ja ovdje vama državna tajnice i gospođo ravnateljice postavim slijedeća pitanja, pa mi dozvolite da idem redom. Obzirom da već nekoliko godina djeluje Hrvatska akreditacijska agencija njihovo je pitanje bilo koliko djelatnika danas radi u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, koji su to sve struka, na koji način se ljudi usavršavaju obzirom na sve veće i veće zahtjeve glede njihovog potrebnog stručnog znanja kako bi uopće mogli raditi taj važan posao, zatim u proteklom razdoblju od četiri godine koliko je pravnih i fizičkih osoba dobilo akreditaciju i za koja područja. Nadalje, jedno od pitanja bilo je i vezano uz članak 2. prijedloga zakona. Priznavanje akreditacije drugim članicama Europske unije odnosno članicama EA. Pitanje je bilo da li će na primjer austrijsko tijelo koje je ovlašteno ocijeniti sukladnost moći biti zamoljeno da za nekog hrvatskog uvoznika ocijeni sukladnost proizvoda. Jasno nam je da se ovim misli da ono što je dobilo sukladnost u Austriji može biti izvezeno u druge države članice EU. Riješen problem. Ali ovdje je jedno zanimljivo pitanje. Hrvatski uvoznik od austrijskog tijela traži ocjenu sukladnosti, da li je to moguće. Nadalje, dodijeljena akreditacija po sadašnjem zakonu vremenski je ograničena, to je članak 7. kolege da li se može znati na koje se razdoblje daje akreditacija, da li to se može dogoditi da prijatelju damo na nešto duži rok, onima koje slabije poznajemo na kraći rok. Hipotetski postavljam pitanje jer ovdje u zakonu dakako to ne stoji a bilo bi zanimljivo vidjeti na koji je to rok. Isto tako je zanimljivo pitanje bilo nama postavljeno. Akreditacijsko tijelo donijet će odluku o ukidanju akreditacije kada utvrdi da akreditirano tijelo ne ispunjava neke od zahtjeva potrebnih itd. Da li to znači da će oni koji dobiju akreditaciju da će ih se na 6, 12, 18 mjeseci ne znam kako nadzirati, to je bilo pitanje, da se vidi u biti kako osigurati da i oni se usavršavaju, da i oni prate sve ono što trebaju pratiti kako bi imali zeleno svjetlo za rad na duže staze. I još je jedno pitanje bilo. Protiv odluke iz prethodnog stavka može se podnijeti prigovor tijelu utvrđenom, dakle to misli se na ukidanje akreditacije, tijelu utvrđenom statutom akreditacijskog tijela. Tko je je iznad HAA-e Hrvatske akreditacijske agencije, kome bi se takva žalba mogla uputiti, to isto tako nismo u klubu znali građanima odgovoriti pa vam ja evo sada prosljeđujem to pitanje. I konačno, u našem klubu se razvila rasprava i u svezi članka 9., 10., 12. i 15. sadašnjeg zakona. Ako otvorite zakon vidjet ćete da je vrijeme malo pregazilo dio tog teksta a pošto mijenjamo i dopunjujemo zakon da li je trebalo možda i tu napraviti određene korekcije i brisati veće dijelove teksta u 9., 10., 12. i 15. članku. 15. članak govori o tome, ne znam kada stupa na snagu zakon i da se primjenjuje od 1. siječnja 2005. godine. Mi u prijedlogu zakona nemamo prijedlog da se briše taj članak. Dakle, čisto tehnički čini nam se da smo trebali nešto više učiniti u svezi ta četiri članka. Evo hvala lijepo, to su pitanja i prijedlozi iz HNS-a. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Dragan Kovačević. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, državna tajnice, ravnateljice, kolegice i kolege. Naime, sigurno je da se radi o jednom iznimno važnom zakonu kojim se naši propisi u području akreditacije usklađuju sa Europskom unijom, točnije sa Europskom odredbom o akreditaciji i nadzoru nad tržištem broj broj 765/08. Zašto je ovo područje akreditacije iznimno važno. Naime, jedan od najčešćih razloga koji se navode kao motiv, zašto je dobro i važno da naše gospodarstvo postane dio integralnog gospodarskog sustava i tržišta Europske unije su prije svega standardi, standardi sigurnosti i proizvoda, standardi u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, standardi zaštite okoliša i zaštite potrošača, standardi kvalitete kao iznimno važna marketinška i tržišna kategorija. Dakle, standardi u svim segmentima pred koje je današnje tržište postavilo visoke zahtjeve i kriterije a koje je nužno ispuniti kako bi i naše gospodarstvo bilo konkurentno na tom integralnom tržištu. A kada su u pitanju standardi o kojima je riječ i koji su preduvjeti konkurentnosti gospodarstva tada je sigurno akreditacija sigurno jedan od ključnih instrumenata koji cijelom tom sustavu daje vjerodostojnost. Da bi se standardi uspostavili potrebno je imati jedinstveni sustav vrednovanja zašto je važno da propisi budu usklađeni sa propisima zajednice i da se pomoću propisa osigura neovisnost akreditacijskih tijela. Zato je važno usvojiti i ovu izmjenu i dopunu zakona. Naime, Hrvatska nije na početku ovoga posla akreditacije, dapače, ako se promatra desetogodišnje razdoblje od '98. do 2008. godine akreditirano je 108 tijela. I može se reći da ako promatramo iz godine u godinu u tom razdoblju da se pokazuje jedan blagi eksponencijalni porast. Važno je u budućem razdoblju osigurati akreditaciju što većeg broja institucija koji obavljaju poslove ispitivanja proizvoda. Naime, mi se sjećamo u proteklom razdoblju, ne baš tako davno da smo imali velikih problema npr. sa genetski modificiranim organizmima sa GMO-om jer naši su laboratoriji ustanovili da postoji prisutnost genetski modificiranih organizama ali to nisu mogli biti vjerodostojni nalazi nego smo morali tražiti laboratorijske nalaze iz susjednih zemalja, dakle, od Slovenije, Italije itd.. Prema tome, neophodno je i važno zbog vjerodostojnosti sustava imati akreditirane laboratorije upravo i za ovakve slučajeve kao što je svojevremeno bio slučaj sa genetski modificiranim organizmima gdje nismo mogli, i sigurno je da bi izgubili sve sporove da smo išli samo sa nalazima iz našeg laboratorija koji u tom trenutku nisu imali akreditirane metode i koji sami po sebi nisu bili akreditirani za obavljanje takvih laboratorijskih analiza. Isto tako u tim situacijama pitanje je brzine otkrivanja slučaja, odnosno i cijene koštanja takvih analiza ako ih je nužno raditi u inozemstvu. Situacija je apsolutno u tom segmentu poboljšana, no sigurno je dakle, da bez akreditiranih tijela, dakle, bez akreditiranih institucija ne možemo adekvatno zaštiti niti vlastito tržište. Ono što je kazao kolega Marić od svakojakih proizvoda koji dolaze iz uvoza. Zato evo pohvale akreditacijskoj agenciji za sav posao koji su učinili, odradili, kojim je veliki broj institucija dobio akreditacije, veliki broj metoda je akreditiran. I što na neki način nam je sustav sve spremniji da se sučeli sa tom i tržišnom utakmicom ali znači da doprinesemo vjerodostojnosti našeg gospodarskog sustava. Prema tome, puna podrška zakonu, puna podrška uskladbi sa EU propisima i svemu što će doprinijeti vjerodostojnosti sustava akreditacije jer na taj način stvaramo preduvjete i za konkurentnost naših proizvoda na integralnom tržištu Europske unije. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Mislim da ću vas ovom replikom razveseliti budući da je jedan laboratorij podnio zahtjev za akreditacijom na području ispitivanja genetski modificirane hrane i ocjenitelji akreditacijske agencije su nakon ocjenjivanja i nakon nekih problema koji su tamo u tom laboratoriju bili otklonjeni dali preporuku za akreditaciju laboratorija. Međutim, činjenica jest da hrvatska akreditacijska agencija ne može utjecati na volju laboratorija da se akreditira budući da se radi o dobrovoljnom području i svaki laboratorij zapravo procjenjuje na osnovu nekih svojih tržišnih pozicija i marketinških prednosti isplati li mu se ili ne proći kroz taj prilično mukotrpni proces da dobije akreditaciju. Dobra je stvar da Vlada Republike Hrvatske u mnogim segmentima potiče akreditaciju laboratorija. Za to imaju mnoga ministarstva različite poticaje. Ali moglo bi se to i pojačati tako da bi imali širu mrežu kompetentnih laboratorija iz dakle, jednog šireg spektra djelatnosti. Hvala. Replika gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovana gospođo državna tajnice, štovana ravnateljice, kolegice i kolege zastupnici. malo ima i nerazumijevanja koje su zapravo funkcije akreditacijske agencije i smatra se, iz percepcije javnosti napisa pojedinih napisa u pojedinim medijima pa čak iz šireg konteksta rasprava koje smo u posljednje vrijeme čak i mi zastupnici u Saboru vodili, vidljivo je da još nije potpuno jasno da je akreditacija u biti dobrovoljni čin kojim jedan laboratorij želi dokazati svoju kompetenciju u određenim ispitivanjima ili umjeravanjima. Druga je stvar ako neko ministarstvo zatraži da akreditaciju u segmentu djelovanja tog laboratorija, ali je činjenica da nitko nikoga ne može ni na šta prisiliti. Jednostavno u tom slučaju laboratorij koji je do sada obavljao neku djelatnost, a nije akreditiran, više neće moći za račun Vlade i ministarstava tu djelatnost obavljati. Dakle, akreditacija je potpuno dobrovoljna, ali je činjenica da donosi određenu marketinšku prednost, bolju poziciju na tržištu, posebice ukoliko je ta akreditacija dobivena od strane jedne kompetentne agencije, a to svakako Hrvatska akreditacijska agencije jest. Stav europske akreditacije jest da nacionalna akreditacijska tijela ne bi trebala se uplitati u akreditaciju laboratorija izvan nacionalnog teritorija i to je nešto što se u biti prilično prilično poštuje u Republici Hrvatskoj, iako ima iznimaka, ali su to iznimke općenito dogovorene sa nacionalnim akreditacijskim tijelima. Primjerice, ako u nekoj zemlji nema dovoljno stručnjaka i infrastrukture i kompetencije onda se dopušta i da se laboratoriji akreditiraju kod nekoga drugoga. Valja naglasiti da je posao akreditacijske agencije i širi od same akreditacije laboratorija, budući da ona pruža potporu i mnogim ministarstvima ministarstvima u Republici Hrvatskoj na putu prema Europskoj uniji. Štoviše, Hrvatska akreditacijska agencija je pružila i znatnu pomoć prilikom uspostave akreditacijske agencije u nekim nama jugoistočnim državama tako da je primjerice Hrvatska akreditacijska agencija sa Britanskim akreditacijskim tijelom UKAS-om odigrala znatnu ulogu i na Kosovu kao najmlađoj europskoj državi, pomažući im da dobiju znanje i vještine vezane za pravilnu funkciju i infrastrukture kvalitete. Europska unija je jedan najgrandiozniji mirovni projekt vjerojatno u povijesti, ali zanimljivo je da je upravo jedan presedan vezan uz liker od ribizla možda otvorio put zajedničkom europskom tržištu jer je presudom suda nakon protesta francuske akreditacijske agencije došlo do toga, do doktrine ispitano jednom, prihvaćeno svuda. ukoliko je neki proizvod ispitan od strane jednog laboratorija koji je akreditiran, to ispitivanje se mora prihvatiti svuda u svim europskim državama. Dakle, to je bio jedan presedan u širenju europskog tržišta koji eto i mi aktivno smo na putu da podržimo u trenutku kada se steknu uvjeti da i Hrvatska akreditacijska agencija zadovolji uvjete europske akreditacije koje se pred nju postavljaju. Nažalost, rekoh da su tu prisutni i određeni problemi jer jer širenje posla, pojačani interes za akreditaciju uzrokuje i to da je potreban sve veći broj vanjskih stručnjaka, eksperata jer je očito da od ovih 20-tak ljudi, koliko u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji radi, oni ne mogu zadovoljiti i ovaj ekspertni dio nego se angažiraju ljudi iz hrvatskih instituta, laboratorija, privrede, bolnica. A ako takvih eksperata nema, onda se angažiraju stručnjaci iz nama nama susjednih bližih ili daljih zemalja. I sve to košta, sve to treba platiti. Ali naravno, taj novac se nameće iz samog procesa akreditacije koju laboratoriji plaćaju. To sve ovisi opet i o broju prijavljenih metoda koliko je konačna cijena. činjenica jest da mi sada imamo u Hrvatskoj akreditirano oko 140 laboratorija i organizacija za tijela za ispitivanje sukladnosti što je jedan od izuzetnih primjera eksponencijalnog rasta, ali ne tako blagog kao što je rekao kolega nego je to prilično veliki eksponencijalni rast pa ako se broj akreditiranih tijela nastavi povećavati prema ovoj krivulji, onda bi ove godine mogli svjedočiti još jedno 50 do 60 tijela koje bi to zadovoljili. Izuzetno je dobro da i ovaj Sabor u mnogim zakonima koje smo donijeli u posljednje vrijeme je prepoznao važnost infrastrukture kvalitete i akreditacijske agencije te je u određene zakone ugradio uvjet da tijela ovlaštena od ministarstava primjerice za ispitivanje buke, za ispitivanje azbesta, za certificiranje elektroničkog potpisa itd. i sama moraju dokazati svoju kompetenciju na način da se moraju akreditirati u akreditacijskoj agenciji, dakle u nacionalnom akreditacijskom tijelu. I nadam se da će to biti i u buduće. A što se tiče problema također nadam se da će Vlada, gospođa državna tajnica imati sluha da se pozabavi i pitanjima činjenice da se novac koji se od strane Akreditacijske agencije zaradio na tržištu na žalost ne može tako lako iskoristiti čak ni za širenje samog posla, a ne daj Bože za dijeljenje stimulacije primjerice zaposlenima koji su zaista vrlo, vrlo zaposleni na sreću u posljednje vrijeme. Hvala lijepa. Hvala. I gospodin zastupnik Rajko Ostojić. Izvolite. **Ostojić, Rajko (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Prvo pohvala ovom zakonu. Malo prije je gospođa državna tajnica puno vremena vremena potrošila u isprikama ili pohvali svojim članovima. Ali to nije potrebno radne grupe, dakle akreditirat će vas drugi ako smijem upotrijebiti tu riječ. Pohvala ovom zakonu ili svi mi koji smo nekad u životu bilo šta napisali

najvažniji je implementirati, e to ćemo vas ocijeniti i akreditirati za par mjeseci. U svakom slučaju sjajna stvar jer je ovo definitivno brana lošim lošim proizvodima, lošim postupcima, lošim smjernicama, lošim medicinskim proizvodima, lošim medicinskim kliničkim smjernicama i to je na tragu prethodnog zakona ako smijem citirati obrazloženje. Dakle, poboljšajnosti i sigurnosti proizvoda, zaštita zdravlja i sigurnosti na radu. Završen citat. Dakle, upravo na tragu prethodnog Zakona sigurnosti na radu je i ovaj zakon i zato ga definitivno treba podržati. tiče zdravlja definitivno mislim da na tragu loših proizvoda kojih, prehrambenih koji se tu i tamo nađu na našem tržištu ono što nam se vrlo brzo, ako već i danas nije otvara problem su generičkih proizvoda, generičkih lijekova. Farmaceutska industrija je globalno u velikoj krizi, u krizi je jer sve manje i manje je inovativnih lijekova, sve manje i manje lijekova koji su blockbusteri. Dakle, na kojima oni zarade, a kažu da im je blockbuster kad zarade milijun dolara u jednu godinu. Zadnji blockbuster je bio prije pet, šest godina. I farmaceutska industrija radi switch prema generičkoj industriji. A šta je generička industrija? Generički dobri, dobri generički lijekovi su ekvivalent izvornim lijekovima. Ali i vi i ja, svi mi dobro znamo da postoji burza loših generičkih lijekova koji se proizvode na Dalekom istoku, a nerijetko se pakiraju u garažama, skladištima, podrumima i dobivaju svoju oznaku, dobivaju svoj label i dolaze i na naša tržišta. U krajnjem slučaju, tu je dosta liječnika, znate i sami što vam kažu vaši pacijenti, da su kupili lijekove preko interneta tko zna od kuda, tko zna kako i tko zna gdje. Zato je ekstremno važan ovaj zakon, kao što je i gospođa državna tajnica naglasila i opisala, dakle za zaštitu zdravlja svih naših građana, sigurnosti na radu, a ne mogu ponovo ne spomenuti azbest jer je Franić ga je malo prije ponovo apostrofirao. Ja dolazim sa Rebra. Meni prva bolnica na deset metara je Klinička bolnica Jordanovac, bolnica za plućne bolesti koja je obložena salonitom i azbestom. Možda je to paradoks i možda prvi zadatak ne samo ove Akreditacijske agencije, nego možda i neke inspekcije Ministarstva gospodarstva. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Hvala. Završni osvrt, državna tajnica Tamara Obradović Mazal. Izvolite. **Obradović Mazal, Tamara** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ovaj puta znatno kraće obrazloženje. Dužna sam odgovore na nekoliko pitanja uvaženog gospodina zastupnika. Broj struka, usavršavanje 24, inženjeri svih struka 200 vanjskih stručnjaka kao suradnika, usavršavanje kroz projekte Europske unije gdje naglašavam twining, twining light i taix projekte, interno usavršavanje gdje jedni koji su već certificirani obučavaju druge suradnike za daljnju certifikaciju, razmjena sa drugim akreditacijskim tijelima. Znači pir razmjena i rad u tijelima Europske akreditacije. Koliko je pravnih i fizičkih osoba dobilo akreditaciju i za koja područja. 140 institucija koje su prošle akreditaciju i to 84 ispitna laboratorija, 12 umjerenih laboratorija, 30 inspekcijskih tijela, 3 3 certifikacijska tijela za sustave upravljanja kvalitetom, jedno certifikacijsko tijelo za sustav upravljanja okolišem, jedno certifikacijsko tijelo za osobe, sedam za proizvode i dva medicinska laboratorija u području graditeljstva, hrane, zaštite okoliša, industrijskih proizvoda. U postupku akreditacije je daljnjih 90 različitih tijela za ocjenjivanje sukladnosti kao posljedica zahtjeva novih tehničkih propisa. Treće ako smo dobro razumjeli pitanje i gospođa Bajzek i ja, odgovor na njega je i da i ne. Proizvod da, dakle proizvod možete, mislim možete ići u Austriju i proći postupak akreditacije za proizvod, ali za sebe ne. Nova uredba Europske komisije od prošle godine traži lokalitet postupka akreditacije prema državi iz koje dolazite osim u slučajevima kada vlastita država nema nacionalno akreditacijsko tijelo već po sporazumu može postupak akreditacije prepustiti drugoj državi temeljem tog sporazuma. Kada se radi o proizvodu naravno uvijek i rekla bih da je to onda i smisao tog uzajamnog priznavanja postupka ocjene sukladnosti, odnosno postupka akreditacije. Ali kažem ne za postupak akreditacije za sebe. Razdoblje akreditacije je 5 godina, 5 godina. E sad, u tih 5 godina svake godine se provodi nadzor obavezan. A nakon 5 godina ide cijeli postupak ili reakreditacije ili ponovne akreditacije, ovisno o tome da li su se promijenile okolnosti u kojima akreditirana institucija radi, primarno da li je došlo do promjene metode, odnosno da li je došlo do promjene opreme i naravno da li je došlo do promjene kadrova sa pratećom promjenom metode i opreme. Ono što je dužnost svakog akreditiranog da napravi, bez obzira o rasponu od 5 godina ili na godišnjoj bazi, to je dužnost prijave svake promjene takvog stanja. Znači, nadzor svake godine, nakon 5 godina reakreditacije ili akreditacije, ovisno o tome do koje razine i koliko bitno u odnosu na prvotnu akreditiranu okolnost su se promijenile daljnje okolnosti. Iznad Hrvatske akreditacijske agencije za zakonitost u poslovanju Ministarstva znanosti, za djelatnost Ministarstvo gospodarstva, a kada uđemo u Europsku uniju, Europska akreditacija koja se također može u budućnosti izjaviti žalba protiv nacionalnog akreditacijskog tijela. Ja se nadam da su ovi odgovori, odgovori koje ste tražili. Ostalima zahvaljujem na raspravi u podršci ovom prijedlogu zakona. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak u 15 sati sa raspravom o Konačnom prijedlogu zakona o rudarstvu i dalje prema dnevnom redu. Hvala.